Head ametikaaslased, austatud Riigikogu! Austatud Vabariigi Valitsuse liikmed! Head infotunni jälgijad siin saalis ja interneti teel! Tere päevast! Alustame 21. septembri infotundi. Kõigepealt viime läbi kohaloleku kontrolli.

Nii. Kohalolijaks registreerus 23 Riigikogu liiget, puudub 78. Tänases infotunnis osalevad peaminister Kaja Kallas, kaitseminister Hanno Pevkur ning majandus‑ ja taristuminister Riina Sikkut.

teile? See sobib teile. Alustame siis selle koostööga. Esimesena küsib Riigikogu liige Jaanus Karilaid, vastab kaitseminister Hanno Pevkur, teema on Eesti kaitsevõime. Jaanus Karilaid, palun! Aitäh, hea juhataja! Hea kaitseminister! Eriti olukorras, kus Venemaa jätkab agressiivset ja väga hävitavat poliitikat, on oluline, et me oma kaitsevõime arendamisel ei jätkaks mitte heas tempos, vaid maksimaalses tempos. Aga me loeme seda on ka mitmed meie kaitseeksperdid kritiseerinud, et keskmaa õhutõrje saab loodetud kolme kompleksi asemel kaks kompleksi. Tegelikult on ka see ajaline mõõde muret tekitav. Kui me niimoodi edasi läheme, siis me ei saa kahjuks öelda, et kogu elanikkond on teatud kriisihetkel tervenisti kaitstud. Palun põhjendage seda otsust, miks kolme asemel kaks. Aitäh, hea Aitäh küsimuse eest! Hea meelega põhjendan mitte ainult seda otsust, vaid ka kõiki teisi otsuseid. Kõigepealt üldistest numbritest. Ma olen teiega sada protsenti päri, et me ei pea arendama Eesti kaitsevõimet mitte heas tempos, vaid väga heas tempos. Sellega ma olen igati päri. Selle kinnituseks on Vabariigi Valitsuse otsused praegu ka täiendavate investeeringute kohta, mis tähendavad seda, et järgmisel aastal võrreldes selle aastaga on kaitsekulu üle 41% suurem, kui oli sellel aastal. See on väga-väga suur tõus. Meie ülesanne on võimalikult targalt seda juurde tulevat raha kasutada. Selleks me oleme teinud väga palju hankeid.Kui me vaatame järgmist nelja aastat, siis ma võin teile kinnitada, et igal järgneval neljal aastal on Eesti kaitsekulutused üle miljardi euro. Näiteks 2024. aastal tõuseb kaitsekulude osakaal praeguste hinnangute järgi üle 3%. Kui palju see täpselt saab olema, näitavad loomulikult majandusprognoos ja järgnevad majandusaastad. Aga praegu paistab, et see on isegi üle 3,1%, kui me võtame praegused prognoosid. Nii et võin

Loomulikult, selleks et meie liitlased siin saaksid olla, läheb väga-väga palju miljoneid, et seda kõike tagada.

Kahjuks see ei õnnestunud, jah. Kaks kompleksi on parem kui null, ma olen nõus, aga tegelikult on meil vaja kolme.Järgmine küsimus. Eelmise kaitseministri korraldusel koondati Kaitseliidus 12 ametikohta, millest hiljem taastati 2. Kaitseliidu liikmeskond on täienenud ligi 4000 uue liikmega ja kasv jätkub. Kõik need inimesed vajavad väljaõpet. Sellele lisandub täiendav koormus seoses maakaitsesse määratavate reservväelaste õpetamisega. Kaitseministeerium eraldas täiendavaid vahendeid ajutiste käsunduslepingute sõlmimiseks, et leida täiendavaid õppeinstruktoreid vabatahtlike hulgast. Vabatahtlike hulgast! Miks valiti selline skeem, selle asemel, et taastada koondatud ametikohad? Selline lähenemine ei ole ju jätkusuutlik. Minu küsimuse olemus on selles, et Kaitseliidu instruktorid on ülekoormatud

tõepoolest õigesti märgitud liikmeskonna suurenemist, siis me peame tõesti ka rahastamise poole pealt järele tulema. Lisaks tasub märkida, et me oleme teinud otsuse Kaitseliidu maakaitsekomponendi ehk Kaitseliidu võitleva osa võitleva osa suurendamiseks kaks korda. See tähendab seda, et kui meil praegu on umbes 9500 kombatanti ehk võitlejat Kaitseliidu koosseisus, keda saab välja panna, siis meie eesmärk on aastaks 2024 jõuda 20 000 võitlejani.

ja maakaitsehangeteks täiendavast lisapaketist, mille me otsustasime Vabariigi Valitsuses, veel täiendavalt ligi 30 miljonit. Kui ma liidan kõik need summad kokku, siis Kaitseliidu rahastamine suureneb võrreldes selle aastaga üle 40

See ei tähenda seda, et kogu see raha, 110 miljonit, on Kaitseliidu käes. Nagu ma ütlesin, hankeid viib läbi RKIK, aga see läheb kõik Kaitseliidu teenistusse. Nii et ma võin teile kinnitada, et Kaitseliidu rahastamine järgmisel aastal hüppeliselt

ja seetõttu me ei taha väga täpselt neid summasid öelda, teadlikult. Küll tuleb õhukaitse puhul arvestada sellega, et tegemist on mobiilsete õhukaitsepatareidega. See tähendab seda, et vastavalt Kaitseväe juhataja vajadustele ja soovidele liigutatakse need patareid sinna, kus nad peavad olema. Nagu ma juba mainisin ka härra Karilaiule vastates, me ei tea täna, kes on hanke võitja.

Nii et me peame ära ootama selle, kes on selle hanke võitja, siis me saame juba täpsemalt rääkida sellest, milline süsteem Eestisse tuleb ja kuidas me saame seda vastavalt Kaitseväe juhataja soovidele kasutama hakata. Aga jah, praegu on oluline see, et võimalikult kiiresti ... Karilaiule veel kommentaariks. Sa markeerisid aja. Vaadake, sellega on selline lugu, et isegi kui me ütleksime, et me tahaksime seda saada homme, siis tehastest ei tule see nii kiiresti välja, seda esiteks. Teiseks, meil on vaja ka enda kaitseväelased välja õpetada nende süsteemide peale. Sul ei ole võimalik ühtegi relvasüsteemi võtta kasutusele niimoodi, et lähed lihtsalt poodi. Välja arvatud käsitulirelv võib-olla ja mõned tugirelvad, aga sa ei saa võtta kasutusele ühtegi relvasüsteemi ilma selleta, et sa teeksid ka väljaõppe.

et olukorras, kus Kaitseliitu on tulnud väga palju juurde liikmeskonda, on need väljaõpetajad, instruktorid, tegelikult ülekoormatud. Kas see lisaressurss, mis nendele väljaõpetajatele läheb, läheb neile kindlasti? On see garanteeritud või te peate alles läbirääkimisi sel teemal? palun! Need numbrid, mis ma teile ütlesin, on garanteeritud. Mis puudutab instruktoreid, siis tõepoolest, me teame seda. Ma käisin ka ise

kõigil vaja tööd teha, selleks et see ambitsioon täituks aastaks 2024. Aitäh!

38 000 eurot rohkem kui varem. Mida oleksid nad saanud selle raha eest teha patsientide heaks? Ravida ambulatoorselt 584 patsienti või statsionaaris 20 patsienti,

Kevadeks on kollektiivlepingutega küll ette nähtud teatud palgatõus, kuid selleks ajaks ei olegi haiglates tõenäoliselt enam alles neid kollektiive, millel palka tõsta, rääkimata sellest, et palgatõus ei kata ära Eesti inflatsiooni, mis on Euroopa kõrgeim ja millest on rääkinud korduvalt ka rahvusvaheline meedia.

mehi sõtta Ukraina vastu. Ma tean, et see teeb väga paljusid Eesti inimesi ärevaks. Mida ma saan praegu kinnitada, on see, et Eesti on kaitstud. Meil on liitlased, me tugevdame oma kaitsevõimet, millest kaitseminister siin pikalt rääkis. Me teeme veel järjestikuseid samme ja ühtlasi peame Ukrainat igapidi toetama, et nad selle sõja võidaks ja see sõda kuhugi kaugemale ei areneks. See

hetkel midagi Eesti suunas. Kuigi jah, need sõnumid, mis tulevad, on väga ärevad. Venemaa tahab seda olukorda eskaleerida. Tulen teie küsimuse juurde. Jah, vastab tõele, et me oleme energiasõjas. Putin ei ole seda ka varjanud, ta kavatseb kasutada energiat ja ja energiahindu lääneriikide, sealhulgas Eesti vastu. See tähendab omakorda seda, et need hinnad on väga kõrgele tõusnud ja kuna nende hindadega on seotud inflatsioon, siis on see tõstnud kõiki hindu. Mida me teeme? Me üritame

osa. Aeg on siin piiratud, aga kuna teil on kolm küsimust, siis me saame vastustes haiglate juurde loomulikult veel tagasi tulla. Tõesti, kogupilt on keeruline ja talv saab olema väga keeruline kõigile. Helle‑Moonika Helme, protseduuriline küsimus, palun!

märkuse, et kui ta tahab esineda poliitilise avaldusega, siis selleks on olemas teatud formaat? Selleks ei pea raiskama infotunni aega. Ma saan aru, et Riigikogu liige küsib nii, nagu ta küsib, ja peaminister vastab nii, nagu ta vastab, aga eks see vastus oli ka teatud mõttes

ei ole keegi selles kontekstis rääkinud ja mulle tundub, et ka üldse ei mõtle siinkohal rääkida rahvatervise aspektist.Meie laiuskraadil on täiesti selge, et jahedad ruumid ja külmas elamine toob kaasa külmetushaiguste ja põletike plahvatusliku kasvu. Eriti tundlikud on külma temperatuuri suhtes naised ja nende reproduktiivorganid, mis tähendab, et meie tervishoiusüsteemile langeb jälle suur täiendav koormus. Lisaks on Terviseamet juba ametlikult öelnud, et tarbevee temperatuuri alandamine säästueesmärgil toob kaasa ühe väga konkreetse ohtliku bakteri leviku torustikes nii eramajades kui ka suurtes süsteemides. Sellega kokkupuutel suremus võib ulatuda kuni 15%‑ni. Ohustatud on just nimelt eelkõige eakad, kroonilised haiged, lapsed. Kui COVID‑i ajal rahvatervis oli nii oluline, et selle väidetavaks tagamiseks tuli isegi rikkuda inimeste põhiseaduslikke õigusi, siis kas te nüüd oma säästuprogrammi juurutades olete selle peale üldse mõelnud, kavatsete mõelda või ütlete päeva lõpuks jälle, et see

Aitäh! Julgeolek on väga oluline teema ja ei ole põhjust seda niimoodi naeruvääristada. Me oleme 30 aasta kõige keerulisemas julgeolekuolukorras ja paratamatult see mõjutab kõike. See on toonud meile muresid lisaks nendele, mis meie tavapärased mured on. Nii et ma teie asemel ei naeruvääristaks seda, see on tõsine asi. Nüüd tulen selle säästu juurde. Tõsi

saavad kokku ühes kindlas kohas. Kui me suudame nõudlust vähendada ehk tarbime vähem, siis hind tuleb alla. Tuleb alla kõigi jaoks, mida me soovimegi saavutada. Kui me oleme rääkinud riigi tasandil suunistest, siis need suunised, kuidas hoida elektrit

sai uuesti vabaks ja meil olid väga keerulised ajad, siis me istusime koolis jopedega, kindad käes. Ma mäletan, et õpetajad ütlesid meile alati, et mõistus töötab paremini külmas. Loomulikult, töö tegemiseks ei ole vaja samu tingimusi. Teil ei ole mõtet panna neid asju ühte patta ja ei ole mõtet ka naeruvääristada talupojatarkust. Tõesti, on ka sellised asjad, mida igaüks meist saab ära teha selleks, et elektrikulud oleksid väiksemad. Kui me tarbime vähem, siis hind tuleb alla. Kui hind jääb kõrgeks ja me oleme sunnitud maksma eelarvest toetusi, mida me teeme, et aidata inimestel see raske talv üle elada, siis see tähendab seda, et me maksame lihtsalt selle vahe kinni, kui tarbimine ei tule alla. Mul on hea meel tõdeda, et Eestis on väga innovaatilised ettevõtted, kes on tulnud välja lahendustega, kuidas tarbimist juhtida. Tarbimist isegi suurel määral ei vähendata, vaid liigutatakse see lihtsalt teisele ajale, kui teised ei tarbi. Nii saab kulusid juhtida.

Muidugi, see probleem, mida me nägime, kui idanaaber kuulutas välja mobilisatsiooni – ma arvan, et siin saalis ei ole ühtegi Riigikogu liiget, kes kuidagi seda naeruvääristaks. Aga Aga minul on küsimus teile: kas te oskaksite anda heale peaministrile nõu, mida meie kodu‑ ja töökord näeb ette, kuidas on võimalik tulla siia saali ette ja teha üks poliitiline avaldus, mis räägiks päriselt julgeolekust ega võtaks ära seda kvaliteetset aega, mille jooksul on parlamendiliikmetel võimalus üks kord nädalas küsida peaministrilt küsimusi?

välja ja on solidaarne teiste töötajatega. Aga lisaks külmale on meil oht jääda sellel talvel ka natuke nälga. Valitsus ei ole tegelenud nimelt toidutootjate muredega, toidujulgeolek on jäetud tähelepanuta. Toidutootjad on hädas esiteks elektrihindadega,

on kadunud väikesed tootmised, väikesed köögiviljakasvatused ja loomakasvatused. Miks valitsus ei tegele praegu lisaks energiajulgeolekule ka toidujulgeoleku teemadega?Kõige tähtsam küsimus: miks ei ole toidutootjad lisatud elutähtsa teenuse osutajate nimekirja, et neil oleks ka eelisõigus, kui hakatakse, ütleme, gaasidefitsiidi korral gaasi

Tahtsin Tõnis Möldrile öelda, et siin saalis on üsna palju neid Riigikogu liikmeid, kes naeruvääristavad idanaabri nõndanimetatud mobilisatsiooni. Aitäh! Seda võimalust meil ei ole, et Riigikogu liikmed saavad protseduurilisi küsimusi omavahel põrgatada. Peaminister Kaja Kallas, palun!

Teiseks, huvitav oli see, et täna hommikul läksin tööle ja vaatasin, et seda radiaatorit seal nurgas ei olnud. Nii et keegi on selle ära viinud. Ärge muretsege! Tulen teie küsimuse juurde.

novembri lõpus. Sinna äärde tuleb koostöös soomlastega veeldatud maagaasi tanker, millel on taasgaasistamise võimekus. Seda esiteks. Teiseks oleme ka gaasi varunud, selleks et raskeid aegu üle elada. Kuigi jah, gaasilepingud on tavaliselt erasektoril. Eelmisel neljapäeval me leppisime kokku, et elektri universaalteenus laieneb ka mikro‑ ja väikestele ettevõtetele, just selleks, et aidata nende kuludega toime tulla.

seda, et maagaas asendada teiste energiaallikatega, mis on odavamad. Ma tean, et väga paljud on seda juba teinud, sealhulgas toiduainetööstuse ettevõtted. Oleme surunud Keskkonnaametit kiiremini neid taotlusi menetlema, sest see nõuab Keskkonnaameti luba. Olen ka ise pidevalt

Inimestest rääkisime, aga räägime ka pudulojustest. Kui inimeste toad oleks sõnnikut täis, siis oleks ka temperatuur [kõrgem], ei peaks nii palju kütma.

teha. Enamikul on lüpsirobotid ja elektrit on vaja. Mida teie soovitaksite teha? Kas võtta [tööle] käsitsi lüpsjaid?

Tõepoolest on küsimusi igast valdkonnast. Aga eks see teie küsimus illustreerib seda, et kõikidel valdkondadel ongi raske. Kõik peavad mõtlema, kuidas neid riske maandada. Teie küsimuse algus meenutas mulle seda, et öeldakse, et kolm inimest on üks radiaator. Kui [panna] inimesed [rohkem] kokku, siis on tubades ka soojem. Aga mis puudutab neid

äriklientidest fikseeritud hinnaga leping. Need on ettevõtjad, kes on juba varakult mõelnud selle peale, et oma riske hajutada, nad ei ole lootnud selle [praegu] kõrge börsihinna peale. Börsihind on tõepoolest olnud ka väga madal ja see on inimesed

et palun fikseerige oma hindu, kui te ei julge riski võtta, sest hind läheb tõenäoliselt hullemaks. Siis seda naeruvääristati, mind kritiseeriti selle eest palju, aga tagantjärele vaadates oli see tol hetkel ikkagi õige soovitus. Me kõik peame vaatama, kuidas me saame elektrit kokku hoida. Konkreetselt lehmade lüpsmise kohta mina muidugi detaile ei tea. Ma ei tea, kus on seal võimalikud kokkuhoiukohad.

ja 10 miljonit [eurot] käivet. Ma ei tea, kas piimatootjad lähevad sinna alla. Suuremad tõenäoliselt ei lähe, väiksemad lähevad. Aga ma usun, et on päris palju ka neid, kes on juba oma riskide peale mõelnud. Veel kord: mul ei ole võimalik paraku öelda seda, et riik maksab kõik kinni. Kui me teeme rahaga midagi, maksame kinni siis me ei saa samal ajal selle rahaga aidata inimesi, et seda rasket talve üle elada. Nii lihtsalt on. Me ei suuda seda valu kõigilt ära võtta, kuigi me teeme tegelikult väga palju meetmeid, et nii inimesi kui ka ettevõtjaid aidata. Tänan!

[Meenutame] käesoleva aasta kevadet, kui valitsuskoalitsioonis, kus olid Keskerakond ja Reformierakond, käis väga tugev ja tuline debatt selle üle, kas ja kui kiiresti on Eestis vaja

Täna ma näen, et teie ministrina olete selle eest tõsiselt seismas, et õhutõrjevõimekus Eestisse tekiks. Te ka 17. septembril oma pressiteates ütlesite, et see on teie jaoks tõesti üks prioriteet, et sellega liigutaks kiiresti edasi. Ometigi me saame ajakirjandusest vahel lugeda hoopis seda, et riigieelarve aukude lappimiseks vähendatakse meie kaitsevõime

Minu küsimus on teile see, milline Eestimaa piirkond jääb ilma õhutõrjeta. Miks te sellise otsuse tegite, kui te ütlesite, et riigi prioriteet on ikkagi see, et kogu Eesti saaks õhutõrjevõimekuse? Me näeme aga seda, et just nimelt kärbitakse meie kaitse kaitse arvelt. Arvestades ka tänahommikusi uudiseid, see kahtlemata ei ole hea uudis Eestimaa inimestele julgeolekukontekstis. Hanno Pevkur, palun! Aitäh küsimuse eest! Noh, te muidugi kasutate kunstilisi väljendeid, et kärbitakse oludes, kus tõstetakse. Kõigepealt veel kord: tuletan teile meelde, mida ma ütlesin ka Karilaiule vastates. Järgmise aasta kaitsekulud 41% suuremad. Kui selle aasta kaitsekulude kogumaht on 770 miljonit, siis järgmisel aastal on see ligi 1,1 miljardit. Kui te ütlete, et see pole prioriteetide täitmine, siis mina julgen teile vastu vaielda: 41% kaitsekulude kasvu on väga suur lisainvesteering Eesti kaitsevõime tugevdamiseks.Mis

Õhutõrje ja ka teised kaitsevõime elemendid on need, mis moodustavad meie üldise kaitsekilbi, kui nii võib öelda. See on üks element paljudest. Õhutõrje on see, mida Kaitseväe juhataja planeerib vastavalt sellele, kus seda on vaja. Ei ole olemas ühte punkti, mida Eestis õhutõrjega kaitstakse, vaid on olemas alad. Loomulikult, kui peaks olema vaja kaitsetegevust, siis kõigepealt on vaja seda vägede formeerimise kaitseks ja seejärel saab Kaitseväe juhataja suunata mobiilseid seadmeid sinna, kuhu vaja. vaja. Te püüdsite intriigi luua, aga mina olen kogu aeg rääkinud sellest ja meie oleme pikalt rääkinud sellest, et kaitseküsimused on miski, kus peaks olema erakondadeülene kompromiss ja erakondadeülene ühesugune arusaam. Ma küll väga loodan, et ka sina, Tõnis, Keskerakonna esindajana püüad Keskerakonna sees seda ühesugust meelsust [tekitada], et ka Keskerakond oleks kaitseküsimustes üksmeelne ja Eesti kaitsel. kaitsel. Ma arvan, et sa ei pea siin kedagi praegu rohkem üles kütma. Ma võin sulle pärast personaalselt näidata kõiki üksikuid ridasid, mis eelarves on. Aga ma võin sulle kinnitada, et kõik võimearendused, mida me planeerime, sealhulgas keskmaa õhutõrje, kannavad ühte eesmärki: et Eesti riik ja Eesti rahvas oleksid kaitstud. Nüüd Nüüd palun täiendav küsimus, Tõnis Mölder! Aitäh! Ma ikkagi tulen oma algse küsimuse juurde tagasi. Kui esialgu oli planeeritud osta kolm õhutõrjekompleksi ja nüüd valitsus kärbib selle kahe peale, siis on ju ilmselgelt tegemist kärpimisega kolmelt kahele. Ma saan ka aru sellest, et tegemist on mobiilsete õhutõrjefunktsioonidega, mida saab liigutada üle Eesti territooriumi, aga ilmselgelt, kui meil on neid ainult kaks, mitte kolm, siis kolme puhul oleks mobiilsusaste võib-olla oluliselt suurem ja see piirkond oluliselt suurem. Kui see jääb kahe piiresse, on see turvalisuse aste selgelt madalam.Aga ma lähen oma küsimusega teise suunda ja küsin lihtsa küsimuse: kes valetab? Ma küsin seda seetõttu, et just nimelt teie suu läbi ja ka mitmete koalitsioonipartnerite suu läbi on kõlanud lause, et riik võtab laenu just nimelt kaitsevõime ja riigikaitseinvesteeringute tagamiseks. Ma toonitan, minu arvates on ka Keskerakonna vaates riigikaitsesse panustamine ääretult oluline ja vajalik.

te jätkate kirjandusliku kirjeldusega sellest, et kumb valetab ja kes on õige ja kes on vale. Vaadake, härra Mölder, keegi ei ole kabinetis valetanud. Me ütleme nii, nagu asjad on.

mille üks osa on ka laenuinstrument, ja riigil on kulud. Sellest me lähtumegi. Kui mingite täiendavate kulude katteks, mis on planeeritud,

Esialgne plaan oli see, et me viime Vabariigi Valitsusele erinevad stsenaariumid. Erinevate stsenaariumide vahel me tegime valiku. Loomulikult lähtus see valik ka sellest, et on teisi valdkondasid, mis vajavad täiendavat ressurssi. Palgaküsimus oli vaja lahendada, väga palju muid küsimusi oli vaja lahendada. Sellest lähtutigi ehk eelarve tuli kokku saada. Olete olnud selles protsessis ise ka sees, mäletate vast, et eelarve on vaja lõpuks kokku saada. Soove on alati rohkem kui võimalusi.

Nüüd esimene lisaküsimus. Mart Helme, palun! Aitäh, härra eesistuja! Lugupeetud minister! Ma tulen tagasi selle teema juurde, mis siin on tõstatatud seoses osalise mobilisatsiooni väljakuulutamisega. Ma liidaksin sellele teise väga märkimisväärse asjana referendumite korraldamise Venemaa poolt okupeeritud piirkondades Ukrainas. Ma näen siin kõige otsesemat ohtu Eestile selles plaanis, et Venemaa kuulutab tõenäoliselt pärast nende, ükskõik, võltsitud või libareferendumite tulemuste saamist need provintsid Venemaa koosseisu kuuluvaks ja muudab need provintsid, oblastid või mis iganes nad on, sellega Venemaa territooriumiks. Kuna Venemaa on väitnud, et ta ei ole sõjas mitte Ukraina, vaid NATO‑ga, siis tähendab see äratõlgitult seda, et igasugused rünnakud nende territooriumide pihta, kui Ukraina püüab neid vabastada, võivad Venemaa poolt leida käsitlust kui Venemaa territooriumi ründamine NATO poolt, millele Venemaa vastab omapoolse sõjategevusega, sealhulgas NATO riikide vastu.

käivitamisel? Kas te oskate avalikkust rahustada, et me oleme võimelised neid potentsiaalseid ohte realiseerima viisil, et Eesti julgeolek on tagatud? Hanno Pevkur, palun! Aitäh küsimuse eest! Harva, kui saab teiega nõus olla. Aga te natukene trügite lahtisest uksest sisse. Tõepoolest, ma olen teiega päri, et nende referendumite eesmärk on kinnitada või deklareerida, et need alad, kus referendumid toimuvad, on Venemaa alad ja Venemaal on täielik õigus neid totaalselt kaitsta.

Venemaa sõnumist, et kas Venemaa on NATO‑ga sõjas. NATO Venemaaga sõjas ei ole. Seda ütles täna välja ka praegu Tallinnas [toimuval] ABCD konverentsil NATO asepeasekretär, kes ütles, et NATO ei ole Venemaaga sõjas. Loomulikult, NATO ei ole Venemaaga sõjas. See ei tähenda seda, et Venemaa ei või öelda mida tahes, sõltumata sellest, kas nendel okupeeritud aladel on tehtud referendum või mitte. Kui Venemaa soovib, mida ta on ka erinevatel puhkudel teinud, saab ta ju alati viidata sellele, et aga NATO liikmesriigid on Ukrainat abistanud. Nii et retooriliselt ja ka sisuliselt, ma arvan, ei muutu Eesti jaoks mitte midagi sellest, mida ütleb Venemaa.Tulles Venemaa.Tulles teie küsimuse lõpuosa juurde, võin kinnitada nii teile kui ka Eesti rahvale, et loomulikult Kaitseministeerium, meie allasutused ja kõik, kes Eestis julgeoleku eest vastutavad, vastutavad, väga tähelepanelikult vaatavad ja analüüsivad kõiki arenguid, mis on meie lähinaabruses, Ukrainas ja Venemaal laiemalt. Eesti on kaitstud. Teine lisaküsimus. Peeter Ernits, palun!

on samasugused, nagu nad siis olid. Kas see olukord alates oktoobrist, isegi kui me teeme need investeeringud, millest siin jutt oli,

Ukraina ja Ukrainas toimuv – need referendumid ei muuda rahvusvahelise õiguse vaates mitte midagi ja Ukraina vaates ei muuda need mitte midagi. Ukraina vabastab enda territooriumit, [mille piirid] lepiti rahvusvaheliselt kokku 1991. aastal.

abistamine. Ameerika Ühendriigid on praeguseks kinnitanud vist ligi 7 miljardit dollarit Ukraina abistamiseks. Väga suured abistajad. Lisaks kindlasti Poola, kes on väga suures mahus Ukrainasse saatnud oma liikursuurtükke, pluss väga palju muud abi.Meie vaatest mina ei näe, et see referendum kuidagi mõjutaks Eesti positsiooni suhetes Venemaaga. Eesti on iseseisev vaba riik, Eesti on NATO liige, Eesti on Euroopa Liidu liige. Ka NATO asepeasekretär täna hommikul viimati – pluss Saksa kaitseministeeriumi kantsler

NATO kaitseb seda ühiselt. Meie ülesanne siin meie regioonis on kindlasti see, et võimalikult kiiresti Soome ja Rootsi ühinemine NATO‑ga viidaks lõpule. See suurendab meie regiooni julgeolekut olulisel määral.Teie mainitud kaitseplaanid. Ülioluline otsus oli Madridis – ülioluline! –, et tehakse regiooni uued kaitseplaanid. Ma olen veendunud, et Vilniuses järgmisel NATOsummit'il riigipead saavad need kaitseplaanid heaks kiita. kiita. Kaitseplaanile lisaks tähendab see seda, et Eestisse luuakse diviisistruktuur ja ka brittide poolt siia allokeeritud brigaad.Nii

Hea juhataja! Austatud valitseja! 24. veebruarist on Ukraina president kuulutanud välja sõjaseisukorra ja kõik 18–60‑aastased mehed peaksid olema igal juhul Ukrainas ja Ukraina eest võitlema. Aga kui vaadata viimast kuud või viimaseid nädalaid, siis näeme, et mitte ainult Tallinnas liigub ringi järjest rohkem selliseid täies elujõus härgi, kes sageli istuvad ka peente džiipide roolis, käivad vaatamas uhkeid kortereid, valimas, mida nad võtavad, ja tunnevad ennast täiesti peremeestena.

oli Iraagi põgenikega, kes olid valdavalt noored ja elujõus mehed, kes tulvasid Euroopasse. Minu küsimus on: kas valitsus teab,

Kaja Kallas, palun! Aitäh! Kõigepealt tahaks paari fakti korrigeerida. Alates 24. veebruarist on Eestis ajutise kaitse saanud nii-öelda võitlusevanuselisi mehi 4898.

kokku. Ukrainast väljumise keeld ei kehti 18–60‑aastastele meestele, kes on üksikisad,

Näiteks on alates septembri algusest õigus välismaal viibida ekspordiettevõtete meestöötajatel, alates juunist kehtib väljasõiduluba ka IT‑sektori ekspertidele. Lisaks, kuna Venemaa on küüditanud okupeeritud territooriumidelt ka ukrainlasi Venemaale,

Ukrainast pärit inimestest, kaasa arvatud meestest, kes ummistavad Tallinna linna, tema uusarendusrajoone jne.

ei kuulu reeglina ajutise kaitse saanute hulka. Minu küsimus on: kas on ülevaade valitsusel, kes need siin liiguvad? Me ei räägi praegu ajutise kaitse saanutest. Kui palju neid kõigepealt on, neid mehi,

Võimalik, et nad tõesti on tulnud Donetski ja Luhanski kandist, eks ju, läbi Venemaa, sellised venestunud või venelased, eks ju, kes ei taha minna Vene poolel rindele. Aga kas meil on ülevaade, kes need härjad on? Kaja Ma ei tea konkreetselt, kes on need härjad, kes teile konkreetselt huvi pakuvad, aga loomulikult tean ma üldisi numbreid ja selle üldise numbri ma teile ütlesin. Jah, on tõsi, et kõik inimesed ei taotle ajutist kaitset. Kui nad ei taotle ajutist kaitset, siis nad ei ole Eesti riigile nii-öelda koormaks. Nad ei saa siis meie toetusi, nad ei saa võtta ennast arvele töötuna, ei ole siis töötamise

Peab silmas pidama seda, et Eestis oli ukraina kogukond ka enne seda, kui Venemaa 24. veebruaril sõjategevust alustas. Neid ukrainlasi, kes siin juba töötasid, oli minu mäletamist möödacirca30 Mul ei ole neid numbreid siin kaasas. Aga need olid inimesed, kes siin olid. Paljud neist läksid tagasi, sõdima oma kodumaale, tõid pered siia, need on need naised ja lapsed, kellele me oleme varjupaika pakkunud.

on kontrollitav. Soome kaudu [sisenejad] – kuna meil on Schengeni ala ja meil ei ole seal piirikontrolli, siis ükshaaval kõiki neid inimesi, kes sisenevad Soome kaudu, me ei kontrolli. Nii et jah, kõiki inimesi me detailselt ei tea.

mina näen neid härgasid iga päev. Minu tänaval on üks maja, mis on kujunenud – või kujundatud, ma ei oska öelda, maja omanik on ta andnud üürile – Ukrainast sissesõitnute, ma ei ütleks, et sõjapõgenike, vaid sissesõitnute rotatsioonipunktiks. Seal inimesed vahetuvad enam-vähem pidevalt, autod vahetuvad, inimesed vahetuvad. Valdav enamus seal elavatest inimestest on mehed. Ukraina autod, aga ka Eesti numbrimärkidega autod. Räägitakse eranditult vene keelt, ei mingit ukraina keelt.Minu küsimus on nüüd see: kas meie kui Ukraina toetaja ja liitlase kohus ei oleks mitte

tuleks selgeks teha, kes tuleks saata mobilisatsioonist kõrvalehoidmise eest tagasi Ukrainasse valitsustevahelise kokkuleppe alusel, kes on võtnud Vene kodakondsuse ja tuleks tagasi saata Venemaale kes on tõepoolest siin põhjendatult ja Ukraina riigi loal. Aitäh, Lauskontrolli me teeme piiril. Piiril tehakse lauskontrolli kõikidele, kes tulevad Venemaalt, et kas neil on õiguslik õiguslik alus Eestisse siseneda. Samamoodi Ukraina sõjapõgenike puhul. On olnud etteheiteid ajakirjanduses, et me teeme seda liiga põhjalikult ja saadame piiri

me veel teeme kontrolle? Me teeme kontrolle töökohtades. Tööinspektsioon on kontrollinud ja ka maksuamet kontrollib seda, et kui on ukrainlased tööle võetud, siis kas nad on ikkagi võetud tööle ametlikult ning kas makstakse korralikult palka ja makse. Seda me samuti teeme. Kas me nüüd hakkame tänaval kontrollima kõiki inimesi ja küsima, mis õiguslikul alusel nad Eestis viibivad? See käiks kõigile üle jõu. Oluline on see, et meil oleks piiridel kontroll ja ja samamoodi oleks kontroll kõikides nendes kohtades, kus tegelikult on kokkupuude avaliku võimuga, et [selgeks teha,] kes need inimesed on, mis alustel nad Eestis viibivad ja kuidas nendega edasi toimetatakse.

ka püsivamale majutusele aitamise kulud, nii et omavalitsus või ettevõtja või see, kes seda tegi, sai ka lisatoe.Küsimus puudutab järgmise aasta eelarvet. Kui

ja seetõttu ma teile konkreetseid numbreid hetkel ei ütle, kuna te teate ise väga hästi, et neid arvutatakse ümber ja ümber. Aga jah, põgenike kuludega on arvestatud. Ajutine kaitse

See tuleb otsustada ka Euroopa tasandil, kas ajutise kaitse aega pikendatakse näiteks aasta võrra.

inimesed, läheksid tööle, mis tähendab seda, et nendest saavad maksumaksjad. Praeguse seisuga on ajutise kaitse saajatest tööle asunud 23% ehk 7870 inimest. Nädalaga lisandus 168 töötavat inimest. 20–64‑aastatest on töösuhtes tervelt 38%. Need on inimesed, kes on ka maksumaksjad ja ei ole otseselt

seda, et need kulutused enam riigi omad ei ole. Aga osa ei anna sellest teada. Meil on erinevad võimalused nendega suhelda, et saada aru, kas nad viibivad Eestis või ei viibi, kas nad on läinud kuhugi teise riiki, taotlenud ehk sealt toetust,

inimeste toimetulek. Marika Tuus-Laul, palun! Aitäh! Austatud peaminister! Me paistame Euroopas silma jälle küllaltki kehvas mõttes, sest oleme kõrgeima inflatsiooniga riik.

Kui te vaatate ringi, siis te teate, et toiduainete hinnad on tõusnud kosmilise kiirusega. Inimesed valivad, ostavad kõige odavamat või jätavad ostmata. Kauplused lühendavad lahtiolekuaega, ettevõtted sulgevad uksi,

on toiduainete käibemaksu alandatud juba aastaid, on isegi nulliringe. Omal ajal te tõstsite ravimite ja abivahendite käibemaksu 5%‑lt 9%‑le ja lubasite, et pärast langetate seda. Te ei ole seda teinud. Miks te ei võiks seda siis praegu, raskel ajal Tarbimismaksude langetamisest võidaksid kõige kehvema sissetulekuga inimesed. Pealegi, te teate ju küll, et tarbimismaksud on olemuselt regressiivsed, mida väiksem on inimese sissetulek, mida väiksem on inimese palk, seda rohkem ta suhtena palka ära maksab. Miks me ei aita seda kehvema sissetulekuga inimest rohkem? Kõik ootavad praegu tarbimismaksude langetamist. Ei ole mõtet rääkida, et oh, see tegelikult ei tähenda midagi, et ettevõtjad tõstavad ikka [hinda]. Kaja Kallas, palun! Jah, tulemas on raske talv ja seetõttu me oleme teinud terve rea otsuseid, et inimesi aidata. Te räägite inimestest, kes on just selles madalama sissetulekuga osas. Mida me nende jaoks teeme? Esiteks, me tõstame tulumaksuvaba miinimumi 654 euroni, mis on märkimisväärne tõus.

200 eurot. Uuest aastast jõustub tulumaksuvabastus pensioniealistele inimestele keskmise vanaduspensioni ulatuses, ka see jätab inimestele rohkem raha kätte.

enama lapse puhul 800 euroni kuus. Lisaks tõuseb ka üksikvanema toetus 80 euroni kuus, mis on üle neljakordne tõus. Need on kõik need asjad, mida me teeme lisaks sellele, et aidata inimestel toime tulla kõrgete energiahindadega. Ma juba rääkisin sellest, et universaalteenus on midagi, mida me teeme inimeste heaks, et hindu alla tuua. Lisaks me maksame 50 eurot toetust megavatt-tunni kohta inimestele, kodutarbijatele, et jällegi kulutusi vähendada. Gaasi puhul me hüvitame 80% 80 eurot

Toiduainete käibemaksu on alandanud osad riigid. Kõige lähem meile on Läti, kelle näitest on palju õppida. Minu mäletamist mööda seda käibemaksu alandati 16%, aga inimesteni jõudis see ainult 2% madalamate hindade näol. näol. Ehk ma tahan öelda seda, et selliste maksude puhul meil puudub kontroll, et see kasu otseselt inimestele läheb. Seetõttu kõik need asjad, mida me teeme, lähevad konkreetselt inimeste aitamiseks ja on kindel, et nad saavad selle raha kätte, mitte me ei sõltu sellest, kuidas tootjad tegelikult oma hindu määravad. Nüüd Nüüd täiendav küsimus, Marika Tuus-Laul, palun! Aitäh! No mina räägin elatustasemest, elukvaliteedi langemisest, ostujõu allakäigust. Sellest ma räägin ja sellest, et tarbimismaksud suudaksid inimesi aidata, kui neid langetada. Sellest ma räägin.Kui me räägime toiduainete käibemaksu langetamisest, siis mul on siin üks suur-suur tabel. Siit on näha, et seda on peaaegu kõik riigid teinud. Kuidas siis nendel on õnnestunud nii, et see ettevõtja ei pane [hinda]

Nii et see ei ole sugugi niimoodi.Aga te rääkisite pensionist ja pensionäridest. Te räägite uhkusega 20‑eurosest pensionitõusust. Öelge, mida te saate poest 20 euro eest. Üks ostukorv, ühekordne ostukorv, kus on kõige tavalisem kaup, on nii palju väärt.

sellega rahul alles siis, kui meie pension üleüldse on Euroopaga võrreldav. Siis me võime rääkida indekseerimisest. Seni tuleb meil kogu aeg erakorraliselt pensione tõsta

Kõigepealt, mul on siin tabel selle kohta, kuidas Eesti inimeste ostujõud alates 1997. aastast on oluliselt kasvanud. Näiteks oli 1997. aastal sisemajanduse kogutoodang inimese kohta 3682 3682 ja 2022. aastal on see 27 282 [eurot]. See näitab seda, kuidas meie sisemajanduse kogutoodang ja inimeste heaolu on tegelikult paranenud.Tulles teie küsimuse juurde: ei, pension ei tõuse 20 eurot, pension tõuseb üle 100 euro. See on rekordiline, mitte kunagi ei ole pension nii palju tõusnud. See on erinevate elementide kombinatsioon, erakorraline tõus 20 eurot, lisaks tõus indekseerimise tulemusena. See on olukord, kus

tulumaksuvabastus pensioniealistele inimestele keskmise vanaduspensioni ulatuses. See kõik jätab inimestele rohkem raha kätte. Samamoodi tõuseb üksi elava pensionäri toetus juba oktoobrist 200 euroni. Need on pensione puudutavad

Hea näide on olnud tegelikult kõik tarbimismaksud, aktsiisid, käibemaksud. Neil võib olla mõju siis, kui hinnad on stabiilsed.

siis see kaob sinna sisse ära. Hea näide on kütuste hinna tõus.

on see, et paraku ei jõua see üks ühele inimesteni, kui seda niimoodi lahendada. Need ongi võib-olla meie ideoloogilised erinevused. Antud juhul oleme meie selle asja järgmise aasta eelarves lahendanud niimoodi, et inimesed saaksid rohkem raha kätte, et neil

juurde pakub. Rääkimata sellest, et kui me räägime riigiteenistujate palkade tõusust, ma mõtlen siinkohal politseinikke ja päästjaid, siis 15%‑line palgatõus ei ole kaugeltki võrreldav sellega, mis inflatsioon on ühest otsast ära söönud. Aga minu küsimus on hoopis teise nurga alt ja see puudutab seda, et riik jätkuvalt ei taha ja ei soovi tulla ettevõtjatele selles energiakriisis appi. Isegi kui mõte on olemas, siis tegudeni ei jõuta. Tänase graafikuga arvestades jõutakse ettevõtjatele elektri kompenseerimise või hüvitamisega appi alles peale kütteperioodi lõppu ehk selleks hetkeks, kui väga paljud ettevõtted on oma uksed sulgenud. Tegemist on ääretult kahetsusväärse ja ma ütleksin, et isegi kuritegeliku sammuga. Me näeme eilsest Eesti Panga majandusprognoosist, et 2024. aastaks [jõuab] Eesti tööpuudus juba 8,6%‑ni. See tähendab seda, et iga ettevõte, kes sellel sügistalvisel perioodil sulgeb oma uksed ja peab koondama väga väga suure hulga töötajaid, ilmselgelt mõjutab nii meie majandusnumbreid kui ka tekitab juurde olulisel määral töötute armeed. Juhul kui see töötute armee näiteks kahekordistub, võrreldes tänase

kaasatud ettevõtlusesse või töötlevasse tööstusesse, avaldab ilmselgelt mõju ka meie majandustõusule. Ehk veel kord: minu lühike küsimus on teile see, et millal te tulete ettevõtjatele appi ja mis on see sõnum, kuidas ettevõtjad peavad selle talve üle elama. Aitäh! Aitäh! Kõigepealt ostujõust. Alates 1991. aastast on keskmine palk Eestis kasvanud 45 korda. 45 korda! Keskmine pension on kasvanud 60 korda. 60 korda! Hinnad ei ole nii palju kasvanud. Ehk inimeste ostujõud on kogu aeg paranenud, inimeste heaolu on kogu aeg paranenud. Jah, tõsi on see, et praegu on meil raske aeg ja see aasta on tõenäoliselt esimene, kui inimeste reaalne ostujõud ei suurene. Aga me peame vaatama seda kogumis. 45 korda on kasvanud keskmine palk 1991. aastast alates ja pension 60 korda.Mis korda. Mis puudutab ettevõtjate toetamist, siis me toetame ettevõtjaid ja me tahame leida reaalseid lahendusi. lahendusi. Selline hurraaga pealelendamine, et maksame kõigile toetust, tähendab seda, et see läheb maksumaksja taskust, selle raha eest ei saa me teha midagi muud. Tegelikult ettevõtjate [arvamused jagunevad] siin ka pooleks. Ühed ütlevad, et loomulikult, kui riik maksab mingit raha, siis selle raha ma võtan alati vastu. Nagu ütles õpetaja Maurus, et kui tullakse talle raha tooma, siis ta on alati kodus. Aga on ettevõtjaid, kes ütlevad, et tegelikult on see ettevõtja roll, majandus käib tsükliliselt, [need] ettevõtjad on ka oma riske maandanud ja selle peale mõelnud. [Kui toetada neid], kes ei ole [seda teinud] ja justkui ainult riigi abi peale, siis see pole võrdne nende ettevõtjate suhtes. Nii et meie fookuses on olnud see, et me tahaks võimalikult palju vaadata seda, et ettevõtjad saaksid toimida ja töökohad ei kaoks. Aga igasugused sellised kiiresti tehtud toetused võivad olla vastupidise efektiga: esmapilgul palju abi, aga kokkuvõttes toovad kaasa hoopis teisi probleeme. Toetustega paraku nii on. Eriti kui me räägime ettevõtjate toetustest, siis see tähendab seda, et vähesed saavad ja need, kes saavad, ütlevad, et vähe, ja need, kes ei saa, ütlevad, et valed said, ja igal juhul on lõpuks kõik õnnetud. Meie fookuses on aidata inimesi selle raske talvega toime tulla. Midagi ei ole teha, maksumaksja rahakott ei ole piira[matu]. See tähendab, et me peame tegema valikuid ja aitama just töökohtadel säilida ning inimestel toime tulla selle raske talvega.

otsustanud, olgu see siis erakorraline pensionitõus, üksi elava pensionäri toetus, keskmise pensioni tulumaksuvabastus või erinevad muud asjad.

meelde.Aga vaatame neid asju, mis on mõjutanud seda kõrget inflatsiooni, eriti just viimastel kuudel, viimase poole aasta jooksul. Mul on ees ka Rahandusministeeriumi statistika.

Siin on olnud meil hinnatõus aastases võrdluses 108,8%, Lätis 65,6% ja Leedus 77,0%.

Aitäh! Jaa, kõigepealt suur aitäh selle koostöö eest, mida me valitsuses tegime. Tegime palju häid asju. Tõesti, osa vilju on need, mis sellel aastal või tuleval aastal jõustuvad. Täpselt nii see on. Nüüd inflatsiooni juurde tulles: jah, kõik see vastab tõele. Eesti inflatsioon on kõrge sellepärast, et energiakulutustel on kogu tarbijakorvis väga suur osa. Siin on erinevad põhjused, miks see nii on. Esiteks see, et võrreldes teiste riikidega on Eesti tarbijad olnud väga börsiusku. Tegelikult inflatsiooniarvestuses on kõik tarbijad justkui börsihindadele

Mis analüütikud ütlevad? See energialöök tabab ka teisi riike, see tabab neid lihtsalt natuke hiljem, kui neil saavad läbi fikseeritud lepingud ja hakatakse sõlmima uusi lepinguid, mida tehakse juba tunduvalt kõrgemal tasemel. Ehk meie inimesed said nii-öelda selle

neli Euroopa Liidu riiki ja kui võtta ka Norra siia hulka, siis viis Euroopa riiki, kus on hetkel odavam elekter kui Eestis. Igal pool on kallim. See on see seis. Aga see ei tähenda, et elekter oleks meil kuidagi odav. Ma seda ei väida, vaid ma väidan seda, et seda, et kogupildis on Eesti elekter ikkagi näiteks odavam, kui see on Lätis või Leedus. Nüüd energiatoetused. Me ka eelmisel aastal tegime energiatoetusi ikkagi kütteperioodi jaoks, sest see on see [aeg], kui inimesed tarbivad elektrit rohkem, rohkem, tarbivad kütet rohkem, ja arved tulevad suuremad. Jah, augustis olid arved suured. Eelmisel talvel loodeti, et suvel lähevad hinnad alla, aga hinnad ei ole alla läinud. Seal on erinevaid faktoreid, aga põhiline on ikkagi Putini sõda mis kogu seda energiapilti mõjutab ja neid hindu üles ajab. Nagu ma ütlesin, selleks kütteperioodiks, mis algab juba 1. oktoobril, on meil väga mahukas toetuste pakett ette nähtud, selleks et hindu inimestel

Ukraina on sõjas. Teie väidate, et me oleme sõjas ja sellepärast maksame sõjamaksu ja sellepärast on meil kallis elekter. Ukraina on sõjas, seal on elekter odavam. See on üks asi.Teine asi. Ma nägin just ühte tabelit, mida näitas meile Madis Müller, kes käis meil fraktsioonis. Seal oli kaks kaks kõige vähem energiasõltuvat riiki. Kõige vähem sõltuv on Taani ja teine on Eesti. Jääb täiesti arusaamatuks, miks riik, mis on võimeline tootma ise piisavalt elektrienergiat, nagu Eesti ja müüma seda elanikele kolme-nelja sendiga kilovatt‑tund, peab vastu võtma selliseid seadusi, mis tekitavad meile viis või kuus korda kallima elektri hinna. Aga see oli lihtsalt mõtteavaldusena eelmiste küsimuste juurde.Minu küsimus on personalipoliitika Ma ei hakka praegu lahkama kontrollikoja [liikme] kandidaadi nimetamise protseduuri, mis on ilmselge näide telefoniõiguse ja poliitilise suva kohta. Riigikogu korruptsioonivastase erikomisjoni raames me jätkame selle asja uurimist, oleme juba väga huvitavat materjali saanud. Tõenäoliselt kutsume ka teid selgitusi jagama, kuna te olete väitnud, et see oli teie otsus, sinna Keit Pentus‑Rosimannus. Keit Pentus-Rosimannus väidab, et tema ei teadnud sellest otsusest midagi. Küll on tore, et ministrid teie valitsuses omavahel üldse ei suhtle ja mitte midagi üksteise tegemistest ei tea.Aga tea.Aga küsimusega läheme edasi teise teema juurde. Nimelt on meil tulnud kohtutest otsused, mis ütlevad, et sundvaktsineerimine,

Aitäh! Te suudate ühes küsimuses purjetada teemalt teemale ja ma ka vastan, purjetades teemalt teemale. Kõigepealt, Ukrainal on oma elektritootmine ja nad ei ole olnud sõltuvad Venemaast. See on suur riik.

valitsust koos Keskerakonna ja Isamaaga –, ametikohtade kokkulepped tehakse erakondade esimeeste vahel, kes mis ametikoha täidab, millise ministrikoha täidab. See on alati

otsuseid konsensusega. Me hääletasime valitsuses. Seda, kes kuidas on hääletanud, on võimalik valitsuse protokollist välja võtta. Otsustasime kollektiivselt, nii nagu valitsus teeb. See oli valitsuse otsus, nimetada kontrollikoja [liikme] kandidaadiks Keit Pentus-Rosimannus. See, kas kandidaat leiab toetust Euroopa Parlamendis, Euroopa Nõukogus, sõltub juba kuulamistest. Aga valitsuse otsus on tehtud. Täiendav küsimus, Mart Helme, palun! Jah, no kokkulepet ju ei olnud. Isamaa ütleb, et tema kokku ei leppinud ja seepärast oli ka hääletus. Teiseks, siin on küsimus selles, et eelmine, Isamaa kandidaat ei olnud samal ajal rahandusminister, nagu praegu on Keit Pentus-Rosimannus. Sisuliselt iseenda määramisega seotud toimingupiirangu rikkumine on ilmselge. Aga ma ei puuduta seda. Ma tõepoolest ei jõudnud oma küsimusega päris lõpule. Nimelt, politsei peadirektor ja kaitsejõudude juht

Inimesed, kes on kohtus jäänud süüdi sisuliselt võimu kuritarvitamises, ebaseaduslike korralduste andmises ja alluvatelt ebaseaduslike korralduste täitmise nõudmises, on teie arvates sobivad kandidaadid, et nende ametiaega pikendada või nad ümber tõsta ühelt ametikohalt, kus nende aeg lõpeb pärast teie praeguse valitsuse tegevuse lõppu, tükk maad pärast sobivad kandidaadid. Kas teie arvates niisugune personalipoliitika, kus peale valimisi moodustatava valitsuse eest võetakse vastu seesugused olulised personaliotsused, on normaalne, õigusriigile kohane

See tähendab seda, et kes saab enda kandidaadile toetuse läbi räägitud, selle kandidaat läheb läbi. Antud juhul osutus valituks Keit Pentus-Rosimannus. Nüüd tulen selle küsimuse juurde. Mind tegelikult see täiesti huvitaks, aga ma ütlen, et see on retooriline küsimus. Ma ei tea kedagi, kelle tööga te Eesti Vabariigis oleksite rahul, olgu see Kaitseväe juhataja, politseijuht,

mina ei pea õigeks seda ründamist, erinevate institutsioonide ründamist. Minu meelest on see isegi ohtlik riigi toimimisele. Meil on erinevad riigiasutused, neid juhivad inimesed, kes on antud valdkonnas pädevad ja teevad oma vastutusvaldkonnas ka otsuseid. Loomulikult, iga otsus, mis sa teed otsustajana, tähendab, et on keegi, kellele see otsus ei meeldi. Õnneks on meil õigusriik, selliseid otsuseid saab saab kohtus vaidlustada ja seda on ka tehtud. Seda, kellel oli õigus, otsustab lõppkokkuvõttes kohus. Ei ole minu asi enne seda öelda, kas tegemist on olnud õigusvastase tegevusega või mitte, kui kohtus selline vaidlus käib. Aga lihtsalt ma tahaksin tuua selle COVID‑i kaasuse puhul – nüüd ma räägin puhtalt valitsusest –, kohtusse on kokku esitatud ligi 80 kaebust seoses Vabariigi Valitsuse piirangutega näiteks COVID‑i puhul. Nendest on jõustunud 25 lahendit,

on igal juhul jõusse jäänud. Nii et jah, loomulikult, kui teil on etteheiteid konkreetselt kellegi tegevuse pärast, siis te saate neid esitada. Neid etteheiteid on teil praktiliselt kõigi suhtes. Vastus Protseduuriline küsimus, Mart Helme, palun! Jah. Kõigepealt ma tänan lugupeetud vastajat, et ta ütleb, et mul on õigus esitada oma seisukohti. Aitäh! See on muidugi õigusriigis et opositsioonierakonna esindajal on õigus esitada oma kahtlusi. Aga ma tahtsin tähelepanu juhtida, et küsimus ei puutunud sellesse, kas mina olen rahul kellegagi või millegagi ja kas minu nimi on Helme või on minu nimi midagi muud. See ei puutunud üldse asjasse. Küsimus oli väga konkreetne. Kas teie arvates on see normaalne, õigusriigile kohane praktika, kui inimesed, kelle valdkonnas tehtud tegusid on kohtus hukka mõistetud, kes on saanud negatiivse kohtuotsuse, püütakse edutada enne valimisi, et tagada neile soe koht ka pärast valimisi? See oli küsimus ja sellele ma vastust ei saanud. Jah. Aitäh! Ma ei käsitle küll seda protseduurilise küsimusena, aga kui küsitakse, siis Riigikogu liikmed küsivad ja valitsuse liikmed vastavad nii hästi, kui nad soovivad, tahavad või oskavad. Valdo Randpere, protseduuriline küsimus. Aitäh! Kuna Mart Helme küsimus ilmselgelt ei olnud protseduuriline, siis ma mõtlesin, et tasakaalustamaks teda esitan ma päriselt protseduurilise küsimuse.

hullumajast on antud inimestele vaba päev. Aga veidi ettevaatlikum inimene mõtleb selle peale, et ma tulen Riigikokku ja mulle karjutakse: "Sa oled omale tõmmanud surmavarju peale! Sa oled omale tõmmanud suure häda kaela!" Ja need on EKRE pooldajad, kes seal niimoodi lõugavad. Minu küsimus on täiesti protseduuriline: kas Riigikogu juhatus või kantselei kavatseb midagi ette võtta selleks, et Riigikogu liikmed saaksid normaalselt tööle tulla? Mul ei ole midagi selle vastu, kui inimesed demonstreerivad, [kui on] mõistlikud inimesed, kui saab debateerida, kui saab rääkida, aga mingeid hulle maja ette lõugama, et sa oled omale surmavarju peale tõmmanud, ma tõesti ei taha. Ma loodan, et te jagate minu seisukohta. Ma ei loe seda infotunni protseduuriliseks küsimuseks, absoluutselt mitte. Aga ma ütlen niipalju, et me oleme varem seda teemat arutanud. See, kelle kohta Riigikogu liige ütleb, et kas ta on hullumajast pärit või mitte, on iga Riigikogu liikme enda õigus. Ma tean, et see teema on täna uuesti tõstatatud ja kindlasti me seda ka arutame, aga see ei ole antud kontekstis kuidagi protseduuriline küsimus.

Ma tahan protesteerida selle vastu, et te ütlesite, et see ei ole protseduuriline küsimus. See on protseduuriline küsimus, kui mul takistatakse siia infotundi, siia istungile tulla. See on vägagi protseduuriline küsimus. Sellepärast ma arvan, et sellega peab tegelema. Mul on hea meel kuulda, et te olete juba infot saanud, ja võib-olla ka tegelete sellega. Aga ma leian, et see on vägagi protseduuriline küsimus. Aitäh! Ei, see ei ole kuidagi protseduuriline küsimus selle infotunni valguses. Te olete siia tööle jõudnud ja ma vastasin teile, et see on varasemalt olnud juhatuses, mul on ka info tänase kohta ja kindlasti juhatus sellega tegeleb. Te kuulsite seda minu eelmises vastuses. Lähme nüüd lisaküsimuste juurde. Kalle Grünthal, palun!

Peeter Ernits küsis siin piimakarja kohta, et mida teha, te ei suutnud vastata. Marika Tuus-Laul küsis tarbimismaksude alandamise kohta, jällegi mingit konkreetset [vastust] ei tulnud. Jaak Aab luges siin üles terve rea

politsei ja muude asutuste vahel, kus mängitakse onupojapoliitikat. Mingeid konkreetseid vastuseid ei tule. Standardvastus, mis teil on, on see, et ees on raske talv, me peame hakkama saama, inimesi aitama. Tavaliselt räägite veel ka seda, et kõiges, elektris ja kõiges, on süüdi Ukraina sõda. Te olete rääkinud seda juba väga pikka aega, alates selle aasta algusest.

kuidas oskab. Nüüd on mul küsimus teile, lugupeetud Kaja Kallas, väga lihtne ja lühike küsimus, absoluutselt ilma igasuguse irooniata. Sellisel tasemel kõrge ametiisik peaks olema väga hea tervisega. Minu küsimus on see, kuidas te ennast tunnete. Kuidas on teie tervislik seisund praegu? Kaja Kallas, Jaa. Mulle tundub, et infotund on teie arvates just see koht, kus te saate rääkida sellest, mis kõik on valesti, ja näidata, kui teravalt te suudate mind rünnata, solvata või endast välja viia. Aga ma ei anna teile seda [võimalust], sellepärast et

ja taristuministrilt. Temale ei ole mitte ühtegi küsimust selles infotunnis. Aga tänan küsimast, minu tervis on hea. Teine lisaküsimus. Kert Kingo, palun! Ma tänan, lugupeetud istungi juhataja! Hea peaminister! Harju Maakohtu 22. oktoobri 2021. aasta otsusega taandati Riigiprokuratuuri juhtivprokurör Taavi Pern kriminaalasja menetlusest. Taandamise aluseks olid kohtu poolt tuvastatud juhtiva riigiprokuröri rikkumised. Juhtiv riigiprokurör Taavi Pern rikkus kahtlustatava kaitseõigust ja survestas kahtlustatavat, vassis arestimistaotluses sisaldunud eksimuse ümber ning rikkus kahtlustatava omandiõigust. Kohus on märkinud, tsiteerin: "Taunitav on see, et prokurör oma viga ei tunnistanud. Seda üritati ilustada ja kinni mätsida. Taavi Pern on kohtule vassinud." Riigikohtu kriminaalkolleegium 14. juuni 2022. aasta otsuses omakorda tuvastas narkokuritegudele spetsialiseerunud riigiprokurör Vahur Verte tegevuses – ta töötab juhtivprokurör Taavi Perni alluvuses – mitmeid menetlusõiguse rikkumisi. Riigikohus tuvastas muu hulgas, et prokuratuur on käitunud ebaausalt nii süüdistatavate kui ka eeluurimiskohtuniku suhtes, kes lahendas taotlusi prokuratuuri eksitava info alusel. Prokuratuur rikkus kahtlustatava kaitseõigust ning tema õigust ausale ja õiglasele kohtumenetlusele. Tegu on olulise menetlusõiguse rikkumisega prokuratuur rikkus kriminaalmenetlusõigust ja isiku põhiõigusi. Kummagi kohtuotsuse kohta ei ole riigi peaprokurör Andres Parmas mitte mingit kommentaari [andnud]. Ta pole selles osas ka midagi ette võtnud, mis annab põhjust uskuda, et kõik see, mis toimus, on toimunud ja toimubki tema vaikival heakskiidul. Vastavalt prokuratuuri põhimäärusele esindab prokuratuur oma ülesannete täitmisel riiki. Kui riigi esindajad, kellelt eeldaks eeskujulikku, ausat ja seaduskuulekat käitumist, rikuvad jultunult oma ametikohta ära kasutades seadusi ja menetlusnorme ning selles osas ei võeta midagi ette siis, teie hiljutisi sõnu kasutades, on see ohtlik riigi toimimisele. Kuidas teie hinnangul õigusriigis sellistesse asjadesse suhtuda? Esiteks, meil on võimude lahusus ja kohus on sõltumatu, kohtulahendeid ei ole mõtet kommenteerida. Teiseks, Riigikogu liikmed on need, kes peavad käituma seadustele vastavalt. Riigikogu liikmed peavad näitama igas mõttes eeskuju. See, et teie ründate nimeliselt prokuröre ja võtate siin Riigikogu saalis ajada oma isiklikku asja – minu meelest on see taunimisväärne. See prokurör, keda te ründate, Vahur Verte, on, ma saan aru, teie asja prokurör. Tema on esitanud kahtlustuse teile ja teile ja nüüd te võtate Riigikogu saalis rünnata neid ametiisikuid, prokuröre. Teil on võimalus prokuratuuri üle teha järelevalvet. Näiteks prokuratuuriseadus prokuratuuriseadus ütleb, et peaprokuröril on Riigikogu ees aruandekohustus. Iga aasta tuleb riigi peaprokurör Riigikogu

kuid need inimesed teevad ju oma tööd, see on nende roll. Näiteks politseinikud: kui olid valitsuse piirangud, mida politseinikud pidid järgima, siis nende nimeliselt ründamine oli vale. Nad esindavad institutsiooni. Samamoodi prokurörid: nad on inimesed ja nad esindavad institutsiooni, nad teevad oma tööd. Selle jaoks on õigusriigis ette nähtud kohad, kuhu te saate kaevata, kui te pole rahul nende inimeste tööga, kui teil on neile etteheiteid. Aga Riigikogu saal ei ole see koht, kus lahendada oma isiklikku

rikkumised, seaduserikkumised on minu isiklik asi. See ei saa olla isiklik asi, kuna ma rääkisin, et kohtuotsustega on need tuvastatud. Riigiprokurörid esindavad riiki ja see ei saa mitte kuidagi isiklik asi olla. Seda enam, kui seda räägib peaminister, kes räägib meile ka õigusriigist ja kellel on vastav haridus endal olemas. Ma sooviksin ikkagi teie hinnangut sellele, kas õigusriigis te peate sellist asja mõistlikuks, normaalseks ja lubatavaks, et riigiprokurörid oma tööd tehes rikuvad seadusi ja nii palju seadusi, et kohtud on pidanud vajalikuks need oma otsustes ära märkida.

Riigikogu saalis. Meil on võimude lahusus. Kohus teeb oma tööd, seadusandlik organ teeb oma tööd ja täitevvõim teeb oma tööd. Niimoodi see peakski olema. Ei ole minu asi kommenteerida kohtuotsuseid, see tõesti ei sobi siia saali. See Täiendav küsimus, Kert Kingo, palun! Ma tänan veel kord, lugupeetud istungi juhataja! Hea peaminister! Tundub, et ma pean teid ikkagi veidi harima. Kohtuotsused Mina ei ole olnud see kohtunik, kes need kohtuotsused on koostanud. Kui peaminister siiamaani veel ei tea seda, siis palun, teil on võimalus ennast kurssi viia, milline üks kohtuotsus välja näeb. Kohtuotsuses tuuakse välja rikkumised ja rikkunud isiku nimi

Sellepärast ma ütlengi, et ei ole minu asi kommenteerida kohtute otsuseid. Kui kohus on teinud otsuse, siis järelikult on kohus teinud õige otsuse. Kui keegi vaidleb kohtuotsusele vastu, siis ta saab seda teha, kaevates järgmisesse astmesse ja kaevates sealt edasi. Mida ma taunin, on see, et teie õõnestate niimoodi tegelikult õigusriigi alustalasid. Te nimeliselt ründate politseinikke, te ründate nimeliselt prokuröre siin, te seate kahtluse alla kogu prokuratuuri usaldusväärsuse. Niimoodi on käitutud ka teistes riikides selleks, et kogu riigi usaldusväärsust õõnestada, et justkui kedagi ei saa usaldada, justkui kellegi poole ei saa pöörduda. Ka kohtute usaldusväärsuse seate te kahtluse alla, juhul kui see kohtuotsus teile teile ei meeldi. Ma tuletan meelde näiteks neid COVID-i otsuseid, 25 kohtulahendit, mis on jõustunud valitsuse kasuks, et valitsusel oli õigus neid piiranguid kehtestada. Need otsused teile ei meeldinud. Aga ühele otsusele, kus kohus leidis, et valitsusel ei olnud õigust neid piiranguid kehtestada, vaat sellele te te kogu aeg viitate. Nii et mina kutsun teid üles austama kohtuid, laskma nii kohtutel kui ka prokuratuuril teha oma tööd ja olema ise heaks eeskujuks seaduskuuleka käitumisega. Nüüd üks lisaküsimus. Peeter Ernits, palun!

võimule saite, see nii-öelda pööre ja kuidas see asi läheb. Jõuame rääkida sel teemal hiljem. Aga mind huvitab see, et Soome on ka õigusriik nagu Eestigi ja me oleme nagu ühiselt Vene LNG‑gaasi vastu, üldse gaasi vastu ja võitleme, oleme ühiselt rentinud laeva, mis toob meile Ameerika LNG‑gaasi. Aga lugesin eila, et

teine õigusriik ja meie partner tegutseb samal ajal ka teisel rindel, tuues riiki odavamat LNG‑gaasi? Kaja Kallas, Aitäh! LNG-terminali me oleme teinud investeeringuid. Tõesti, meil on kokkulepe Soomega, et kellel iganes saab terminal enne valmis, selle kai äärde tuleb see FSRU ehk taasgaasistamise võimalusega laev.Mis

tegelikult on ükskõik, kummale poole see laev tuleb, gaas liigub seal torus Soome poolt meie poole ja meie poolt Soome poole. See projekt, millele teie viitate, on Hamina projekt, mis oli varem töös. Aga see, mis ühendaks meid ja mis on see teine projekt, on Inkoo projekt. Nii et see Paldiski LNG-terminal liigub tavapärases tempos ja peaks saama valmis novembri lõpuks. Kokkulepe soomlastega on meil see, et kes iganes saab varem valmis, selle kai äärde laev tuleb. Tähtis on see, et selles laevas oleks veeldatud maagaas, ja tähtis on see, et Balticconnector ehk meie ühendus Soomega töötab ja gaas saab vabalt liikuda. Tähtis on ka see, mida ütles mulle majandus‑ ja taristuminister siit kõrvalt, et nii Soome kui